Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. Уважаеми народни представители, предлагам на Вашето внимание Проект на програма за работата на Народното събрание за времето от 23 до 25 януари 2013 г.: 1. Проекти за решения за промени в постоянни комисии. Вносители са Красимир Велчев и Димитър Главчев. 2.

Първо четене на Законопроекта за Националната служба за охрана. Вносител е Министерският съвет – точка четвърта за четвъртък, 24 януари 2013 г. 7. Второ четене на Законопроекта за публичните финанси, приет на първо четене

когато ще бъде прякото излъчване на старта от Световната купа по ски алпийски дисциплини, супергигантски слалом мъже. През това време, както обикновено, парламентарният контрол ще се излъчва по сателитния канал БНТ САТ. Моля да гласуваме.

По дневния ред – господин Миков. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Ние предлагаме да отпадне заседанието в петък поради следните причини. Провежда се първият в най-новата история на страната референдум. Ангажирането на народните представители като част от народа за участие на референдума, в избирателната активност, в разясняването на позициите „за” и „против” тезите на референдума, не може да държи Народното събрание извън тази тема. Още повече че този референдум беше предизвикан от едно решение на Народното събрание. Още повече, че съвсем реална е възможността тази тема отново да бъде в дневния ред на Народното събрание. Сякаш Народното събрание е извън допитването. Затова предлагам петък да не се работи, а народните представители да се включат активно в кампанията по провеждане на първия референдум. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище – господин Костов.

Благодаря Ви, госпожо председател. Аз призовавам всички да отхвърлите това предложение, тъй като процедурно означава следното всеки да ходи, да се среща със своите хора и да ги кара да гласуват по определен начин, а всъщност референдумът е и дебат. Дебатът трябва да става в тази зала. Аргументите трябва да се сблъскат тук и нека да надделеят тези аргументи, които са по-солидни. Нека този, който има повече фактически доказателства, повече основания, да повлияе по-силно на общественото мнение. Това не е партийна работа, това е референдум. Има поставена ясна ясна задача. Хората трябва да изберат между „да” и „не” по един конкретен въпрос. Вие не отивате да правите кампания. Кампанията я правим тук общо и информираме хората. Това е смисълът. Поради това, госпожо председател, аз считам, че е абсолютно неуместно да се приеме това предложение. Освен това то издава и колебание в аргументите на една от страните. Ако човек има сериозни аргументи, няма да иска да мълчим всички, а ще иска да ги налага, ще иска да печели територия, пространство, доверие. Този, който не е сигурен в аргументите си, той може и да не дебатира въобще. Така че волята е на тези, които стоят в инициативните комитети. От името на нашия инициативен комитет аз твърдо настоявам това да се отхвърли, Народното събрание да си дебатира, всичко това да бъде открито за вниманието на хората. Благодаря за

Прегласуване – господин Миков. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми народни представители от мнозинството, аз разбирам, че напоследък мнението на господин Костов става все по-значимо в определяне на Вашето гласуване.

да оцените предложението и отношението на Народното събрание към първия референдум, към първото допитване. Активното участие не е тук, в парламента, а сред хората. Аз разбирам, че на господин Костов му е необходима трибуна и всячески се опитва да намери дискутиращите по която и да е тема. Разбирам, че Вие от управляващото мнозинство не искате да участвате в тази дискусия, но е необходимо ние, като Народно събрание, да покажем отношение към гражданите и към формиране на волята им и активното им участие в този първи в най-новата история на България референдум. Така че Ви моля, автономно, без да се влияете от господин Костов, да гласувате по това наше предложение.

Че ще кажа, че щом стигнахте пак до клиповете, значи изчерпахте всичките си аргументи „за” строителството на АЕЦ „Белене”?! Щом стигнахте до онези клипове отпреди 4 години, от които сами се отрекохте, значи абсолютно сте фалирали в дебата. Вярно е, че гоня Станишев, ама той бяга бързо и досега се е измъкнал от дебат с мен. Вярно е, че го каня навсякъде и той се измъква. Това е вярно! Но да се обръщате към мнозинството, нападайки ме персонално с един абсолютно фалшив клип, който измислихте преди 4 години, това е абсолютен фалит на аргументацията за строителството на АЕЦ „Белене”. Благодаря. Режим на гласуване.

Благодаря Ви.

Първо, искам да Ви припомня, че миналата седмица по подобно искане на Синята коалиция пленарната зала гласува за изслушване. Тогава министър Найденов дойде в Парламента и помоли за отсрочка предвид предстоящо негово пътуване, като даде някои първоначални отговори, които не могат да бъдат определени по никакъв начин като изчерпателни. Ако сега българският парламент не одобри това изслушване, ще изглежда сякаш иска да скрие министър Найденов. Той не е отговорил на ключовия въпрос. Ключовият въпрос е следният: става ли дума за няколко, поне пет съседни имота, които са подготвени за продажба по една и съща процедура? Имотите са извадени от горския фонд, за тях има подготвени купувачи, няма да има търг и конкурс, което вече говори за епидемия. Ако има един случай, за който той не е знаел – това многократно заявихме от името на Синята коалиция – е една ситуация. Ако става въпрос за пет съседни парцела, извадени от горския фонд по една и съща процедура, подготвени за продажба, и първият е продаден, за да се види обществената реакция, останалите ще бъдат продадени вероятно до изборите, ако не бъде проведено това изслушване и тези сделки няма да бъдат спрени. Те ще се случат на по-късен етап, когато ще се смята, че общественият отзвук няма да бъде проблем за управляващата партия. Ще бъде много жалко и много грозно! В една парламентарна република се носи отговорност пред Народното събрание, пред Парламента. Хубаво, министър Найденов е посетил няколко комисии, където, за съжаление, не е бил убедителен в своите доводи. Той трябва да дойде тук, да му бъдат зададени въпроси и той да отговори

тъй като смяната на мнението на народното представителство е абсолютно необяснима. Миналата седмица Вие подкрепихте да бъде изслушан министърът. Министърът дойде и каза, че иска да бъде изслушан

Благодаря Ви, Постъпило е предложение от народния представител Диан Червенкондев, който предлага като точка първа на 23 януари, сряда, да бъде обсъден Междинен доклад на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на месец март 2012 г. с приложен проект на решение, приет на заседание на временната комисия на 15 януари 2013 г. Слушаме Ви, господин Червенкондев. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги! Народното събрание на Република България на свое заседание от 3 октомври 2012 г. създаването на Временната комисия, чието основно задължение е да разкрие всички факти и обстоятелства по проекта „Белене”. Ние сме в навечерието на референдума за проекта „Белене” считам, че Междинният доклад на комисията и дебатът по него ще доведе до много по-добра информираност за всички българи как да гласуват на 27 януари 2013 г. В доклада са разгледани много факти, много доклади, много документи, много папки. Наистина има неща, които трябва да бъдат разпространени, трябва да бъдат дебатирани и считам, че това ще бъде изключително полезно за българските граждани. Правя предложение да бъде включено приемането на Междинния доклад на Временната комисия. В моето предложение съм записал да е точка първа в дневния ни ред за 23 – 25 януари 2013 г., но като гледам програмата за работата на Народното събрание за тази седмица,

Поставям на гласуване направеното предложение с уточнението, че в залата се предлага това да бъде не точка първа, а точка втора от дневния ни ред за днес. Гласуваме.

да бъде пряко излъчвана по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Ако искаме истината да стане достъпна за българските граждани, това е правилният начин. Няма логика заседанията на комисията да са били публични, да са били достъпни, а сега да няма пряко излъчване на това заседание. Така че призовавам народните представители, особено тези, които искат да станат ясни фактите за българските граждани, да подкрепят това предложение.

да бъдат включени за разглеждане и първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, внесен от Министерския съвет, и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, внесен от Диан Червенкондев и група народни представители. Госпожо Митева, слушаме Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Всички Вие сте запознати с възникналите сте запознати с възникналите проблеми във връзка с тежкото финансово икономическо състояние на дружеството ВМЗ – Сопот. е необходимо да се вземат спешни решения и да се ускори процесът за тяхното решаване от страна на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. с това на основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение в програмата на Народното събрание за периода 23 25 януари като точка

на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, № 202-01-83, от 12 декември 2012 г., внесен от Министерския съвет, и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизацията и следприватизационния следприватизационния контрол, № 354-01-5, от 15 януари 2013 г., внесен от Диан Червенкондев и група народни представители. Благодаря, госпожо Митева. Подлагам на гласуване направеното предложение с уточнението, че в залата се предлага това да не бъде точка втора, а точка трета от днешния ни дневен ред. Гласуваме.

да се включи проекторешение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на инцидента с така наречените „чужденци, определени като французи”. Слушаме Ви, господин Петков. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! За пореден път се обръщам към Вас с настояване да формираме Временна анкетна комисия, която да изясни инцидента в село Коиловци от 16 октомври на миналата година. Правя това предложение системно всяка сряда, за да е ясно, че нямам никакво намерение да се подведа по поведението на мнозинството от ГЕРБ - въпросът да затихне и да отмине от само себе си. Още по-наложително е създаването на анкетна комисия поради неадекватното отношение на министрите към случая. Министърът на вътрешните работи обяви, че става дума за любители на екстремните спортове, и трети месец отказва демонстративно, нагло да се яви за изслушване в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Такова пренебрежение, такава гавра с парламентаризма никой не си е позволявал. И Вие легитимирате тази гавра чрез отказа да се формира такава комисия. Министърът на отбраната заяви, че такъв парашутен скок не е заявяван и не е извършван, без да се провери дали в същия период е имало полет, който си е регламентиран, но който е направил необичайно снижение над територията на Върха в неадекватността достигна министърката на здравеопазването. Тя направи откритие, което само по себе си е впечатляващо, че преводът към плевенската болница е направен чрез банка. Очевидно, че за тази жена плащанията в България продължават да са в кеш, брой и на ръка. Фактът, че е направен превод през банка, я е впечатлил в степен тя да го заяви пред парламентарната трибуна, без да уточни кой е разпоредил превода – дали това са физическите лица, които са били в болницата, дали е посолството на Франция. Тя дори не си е направила труда да се поинтересува – претърпяла ли е плевенската болница щети от

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ние действително допускаме Парламентът да бъде унизен по един небивал начин. Става въпрос за националната ни сигурност. Вие отказвате Парламентът да провери този инцидент, защото си давате сметка, че истината за него ще покаже, че националната ни сигурност е пробита. Ние нямаме национална сигурност! Територията ни може да бъде облитана от самолети от всякакъв характер, територията ни може да бъде ползвана за учение на всякакви дейци. В крайна сметка ние показваме, че не сме държава. И това го прави Парламентът и го прави съзнателно, това го прави ГЕРБ. Аз не мога да разбера толкова ли сте лишени от усет и за човешко достойнство. Очевидно поругаваме националното си достойнство, но човешкото достойнство изисква да кажем на българските граждани: „Да, сформирахме комисия, тя изясни инцидента. Истината за този инцидент е...”. Бягайки от истината за този инцидент, Вие показвате страх, не искам да употребявам други квалификации. Предният път председателката на Парламента основателно ми направи забележка. Вие показвате страх от истината, Вие показвате нежелание да погледнем реалното състояние на националната ни сигурност, такова каквото е. Вие показвате, че сте готови министрите да Ви унижават, да не се съобразяват с Вас, да погазим Конституцията, да не бъдат подложени на парламентарен контрол, даже не в залата на Парламента, даже в комисиите. За Вас това е нещо обичайно! Не приемам това Ви поведение и съм сигурен, че гражданите ще Ви покажат как оценяват липсата на каквото и да е чувство за държава и държавност у Вас. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Следващото предложение е на народния представител Венцислав Лаков за включване в седмичната програма на Проект за решение за предсрочно изтегляне на българския военен контингент от мисията ИСАФ в Афганистан. Господин Шопов ще представи предложението. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вчера в медиите се появи една цифра, всички сте чели факта, че България е похарчила за мисията в Афганистан около 300 млн. лв. Не че това не го знаехме! Всяка година, когато се приемаше държавен бюджет, сме обръщали внимание, че натам изтичат по около 50 милиона на година. И тези 300 милиона не са истинската цена на така нареченото „наше участие”, защото има транспорт – той не се включва, има средства за военното разузнаване – те са по друго перо, има пари за техника – повечето от която транспортна, която навремето, Вие това не го знаете, защото беше в миналото Народно събрание, беше закупена без конкурс – набързо, и струваше също много пари. Има и негативи, които са политически, има влошаване на отношения с ред страни заради това участие и в крайна сметка отсреща – нищо. Ние от „Атака” сме били абсолютно последователни по отношение на участието на български военни и български мисии в чужбина и винаги сме казвали категорично „не” на това. това. След като беше обявено изтегляне, беше обявено като частично. Там остават български момчета, за да треперим за техния живот и здраве при тази извънредна, военна направо обстановка. Ние в това Народно събрание още от самото начало, надявайки се на Вашия трезв разум като новоуправляващи, внесохме предложение за изтегляне, и то незабавно, на целия контингент, а не на част от него, както сега се прави това,

Преминаваме към следващото предложение от господин Павел Шопов за включване в седмичната програма на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 254-01-69,

Касае се до изменение на чл. 12 в Наказателния кодекс, общата част на Наказателния кодекс, във връзка с неизбежната отбрана. Въпрос, който е изключително дълбоко юридически, много сложен правно

юристи от практиката и да направим един текст, който да промени изцяло института за неизбежната отбрана, защото той в момента, всички юристи знаете, че не работи. Сега съществуващото положение закриля престъпниците, агресорите, крадците, убийците, тези, които влизат в домовете на българските граждани и в техния имот, нападат ги, посягат на тяхната чест, имущество и живот. След това гражданите, които се опитат да противостоят, да противодействат, попадат под ударите на закона. Такъв опит е правен през Тридесет и осмото Народно събрание. Тогава Конституционният съд е заличил този опит, отменяйки по-голямата част от приетите тогава текстове. Крайно време е след толкова години да направим нещо,

тези случаи, които са попаднали като жалби в органите на МВР. Посегателства върху домове, върху честта и достойнството на българските граждани.

Предложението не е прието.

да каже какво е състоянието на ВМЗ – Сопот, и какво предвижда правителството, респективно министерството, да се случва с това предприятие оттук нататък. Предвид и на това, че се прие като трета точка в дневния ни ред днес да бъде включено предложението за изваждането им от Забранителния списък за приватизация, тоест да се извърши приватизация, при която да не се спазват разпоредбите на стратегията, която беше приета от Народното събрание. Предвид и на това, че напрежението във ВМЗ – Сопот, има опасност да ескалира. Знаете, че вече 20-ти ден работниците протестират, от месец октомври не са получавали заплата, охраняват се от 150 полицаи, бяха подкрепени в понеделник и от своите деца, като затова децата бяха привикани от директора на училището и заплашени с изключване. Предвид и на това, че досега Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, съвместно с ВМЗ – Сопот, трябваше да изготвят една оздравителна програма за предприятието. Вместо това обаче е представен план за оптимизация на дейността и съкращение на работниците. Затова, уважаеми колеги, призовавам да гласувате със „за” – редно е министърът на дойде тук и да ни информира за състоянието на ВМЗ, а не да се информираме от медиите, при цялото ми уважение към тях. Предвид на това, че решението да се извади предприятието от Забранителния списък е на Народното събрание. Затова Народното събрание и парламентарните групи трябва да са наясно всъщност на какво основание се взема това решение и какво е действителното състояние на ВМЗ – Гласуваме предложението на народния представител Милена Христова. Гласували

Обръщам се към Вас с настояване да подкрепим предложението за изслушване на министър Добрев в залата, и то с много сериозни аргументи.

с мотивация, че ще бъдат използвани за изплащане на работните заплати. Това е сумата, която би трябвало да реши 4-месечният общ обем на заплатите, Националната електрическа компания и за закупуването на материали, касаещи евентуален договор. Второ, имам всички основания да считам, че когато са преведени средствата, не е имало външен договор за производство на продукция от страна на ВМЗ, която впоследствие „Кинтекс” да може да продаде и по този начин да покрие сумата, която е превела. Трето, би трябвало да знаем превеждан ли е още 1 милион на ВМЗ – Сопот, през месец ноември и каква е неговата съдба. В крайна сметка, когато са преведени тези пари, как е гарантиран интересът на държавната фирма „Кинтекс”? Какъв контрол е упражнил министърът на икономиката, който е принципал и и на „Кинтекс”, и на ВМЗ – Сопот? Защото имам основание да считам, че когато са преведени парите, са разплатени средства на доставчици, които нямат пряко отношение към производството на „Кинтекс”. Или по друг начин казано, тези 6 милиона са откраднати, тези 7 милиона са откраднати! В крайна сметка като Народно събрание на какво основание са преведени тези пари? Ако няма договор на ВМЗ – Сопот, към датата на превода, това означава, че незаконно тези 6 милиона са били предоставени, за да бъдат откраднати, с ясното съзнание, че ще бъдат откраднати. Моля, да подкрепите предложението.

Законопроект за ратификация на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика, съпътстващи са Комисията по бюджет и финанси и Комисията по външна политика и отбрана. Законопроект за изменение на Закона за електронното управление. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2013 г.). Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по правни въпроси, Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по външна политика Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по земеделието и горите, Комисията по труда и социалната политика, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по здравеопазването, Комисията по околна среда и водите, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисия по културата, гражданското общество и медиите, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика, Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията за наблюдение на дейността на държавната Комисия за енергийно и водно регулиране. Проект за решение за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси. представители Красимир Велчев и Димитър Главчев. Проект за решение за попълване на състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Вносители са народните

Ангел Даскалов и Фани Христова. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстващи са Комисията по образованието, науката и въпросите за децата, младежта и спорта. Процедура

Уважаема госпожо председател, позволявам си да направя тази процедура, преди да е започнало разглеждането на трета точка от дневния ред. Процедурата ми е да поканите министъра на икономиката, при обсъждането на т. 3 – промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, които пряко касаят промяна в статута за приватизация на Вазовските машиностроителни заводи, тоест простичко казано, изваждането им от Забранителния списък. Настоявам министърът на това обсъждане, най-малкото защото въпросът касае, както и миналия път споделих, съдбата на един цял регион, съдбата на много хора. А също така в Народното събрание преди малко госпожа Христова и господин Петков поставиха важни въпроси, на които все още не сме получили отговор. отговор. Надявам се да направите всичко възможно – много по-рано от самото разглеждане на точката поставям въпроса, така че министърът да има възможност след Вашата покана да се организира и да дойде в Народното събрание. Благодаря Ви.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! На 19 януари в Зала № 3 на по време на провеждане на Осмата редовна национална конференция на Движението за права и свободи пред очите на 1400 делегати и гости и пред стотици хиляди български граждани, които наблюдаваха висшия форум на ДПС по телевизионния и интернет ефир, се направи опит за ритуално, показно политическо убийство на дългогодишния лидер на Движението за права и свободи господин Ахмед Доган. Припомням, че покушението бе извършено на 5 м от очите на изключително високи гости от Европа председатели на Либералния интернационал: господин Ханс ван Баален, господин Греъм Уотсън също бе гост на форума. На форума присъстваха и десетки посланици и други гости от страната и чужбина. Уважаеми госпожи и господа, зрялото политическо мислене предполага покушението да се осмисли като посегателство не срещу един лидер, а срещу демокрацията като висша ценност. От тази гледна точка, от името на Движението за права и свободи благодаря на всички партии, които категорично осъдиха политическото покушение. Още по-силна е нашата благодарност към всички български граждани, които се разграничиха от опита за политическо убийство. Същевременно Движението за права и свободи се разграничава от опита да се разместят позициите на нападателя и жертвата. Настояваме действията на делегатите на Осмата национална конференция да се осмислят в рамките на чл. 12, 12, 12аб и чл. 13 от Наказателния кодекс, защото бяха действия за обезвреждане на един потенциален убиец, който освен пистолет носеше в себе си и две хладни оръжия. Уважаеми госпожи и господа, за нас особено неприемлив е опитът да се героизира един потенциален убиец. Призоваваме всички основни партии – и парламентарни, и извънпарламентарни, да не допускат дори косвено поощряване на агресията срещу политическото различие. Под „косвено поощряване” разбираме недостатъчно категоричното разграничаване от действията на въпросния Октай Енимехмедов. Животът на един политически лидер, животът на един политик, животът на който и да е български гражданин не може да бъде разменна монета за петте минути слава, за които мечтае един или друг потенциален убиец. Определяме като несъстоятелни опитите политическото покушение да се представи като вътрешноетнически проблем предвид на религиозната принадлежност на нападателя. Припомняме, че израелският премиер Ицхак Рабин бе убит преди години заради политиката си на толерантност към палестинското движение и към други арабски лидери и държави. Той бе убит от един краен екстремист именно от еврейски произход Игал Амир. Примерът е достатъчно категоричен, смятаме го и за самодостатъчен. В този смисъл нито етническата принадлежност на нападателя, нито криминалното му минало са основание да се подмени толкова бързо основната квалификация на деянието опит за политическо убийство. Сега сме свидетели на разследване на съвършено различна хипотеза хулиганство и заплаха за убийство. Поставяме и от трибуната на Народното събрание този въпрос, защото именно подмяната на квалификацията на деянието създаде огромно напрежение, на което сме свидетели, създаде предпоставките за героизирането на един потенциален убиец. Обръщам внимание, че докато обвинението срещу него беше опит за убийство, българското общество беше достатъчно солидарно в оценката си за деянието и се разграничаваше от това деяние. Някой обаче прибързано подмени основната теза с хулиганство. Да, точно така е, колега. В момента репликата Ви точно на народен представител от ГЕРБ издава първопричината, поради която взех думата от името на Движението за права и свободи, защото нямаме право точно на този цинизъм да оправдаваме действията на един потенциален убиец, нямаме това политическо право! Това няма нищо общо с разбирането ни за политическата отговорност. И тази подменена теза не може да бъде обслужвана от квазиекспертизи, с които доказваме, че едва ли не той е използвал една играчка, за да заплаши някого. Точно това внушение отключи агресията в българското общество. Точно тази подменена теза отключва симпатии към потенциалния убиец, която тенденция се възприема от истинските демократи в България, не само членове и симпатизанти на Движението за права и свободи, като гавра, като политически цинизъм. Затова настояваме да се направят нови експертизи и за оръжието, и за боеприпасите. Защото един експеримент, на който станаха свидетели стотици хиляди български граждани – нека го кажа – по Канал 3, показа ясно, че това оръжие може да убива от упор.

неприятна и наистина е срамно петно и върху международния образ на България. Ние сме не по-малко загрижени. Искаме това срамно петно да бъде изтрито. Уважаеми колеги, включително от управляващата партия. Нека точно тук да постигнем съгласие, че това петно ще се изтрие не със скриване на истината, не с удобни експертизи, които да обслужат подменени тези, а с разкриването на цялата истина до намирането на политическия поръчител. Това ще ни прояви пред света като мъдри и зрели политици. Всичко останало ще продължава да ерозира легитимността на България като член на Европейския съюз и ще продължава да поставя под съмнение върховенството на закона и свободата – тема, по която по предложение на господин Ги Верховщад предстоят дебати в Европейския парламент. Ние сме най-заинтересовани експертизата за годността на оръжието и разследването да се осъществява със съучастието на европейките институции, защото само истината ще подобри международния образ на България. В заключение, въпреки провокациите призовавам всички членове и симпатизанти на Движението за права и свободи към зрялост, към мъдрост, към спокойствие и да не се поддават на провокациите, които тези дни се подготвят от определени тъмни среди, които, убедени сме, стоят и зад покушението срещу господин Доган. Нашите членове и симпатизанти ще издържат поредния изпит на толерантност, мъдрост и политическа зрялост – вярваме им! Благодаря. ли други желаещи за изявление? Заповядайте, господин Найденов – от името на парламентарна група.

да изразя нашата силна тревога от опита за покушение срещу лидера на Движението за права и свободи господин Ахмед Доган по време на Националната конференция на Движението. Уважаеми дами и господа народни представители, това беше нападение срещу лидера на Движението с изключително тежки последици и за България, и за българския политически живот и силно се надявам, че всички ние, които сме в пленарната зала, осъзнаваме това. Не само заради факта, че България попадна във фокуса на информационния поток, на медиите именно с тези сцени на насилие. Опитът за покушение, вън от всякакво съмнение, е шокиращ. Това, дами и господа народни представители, беше политическо покушение и случилото се не може да бъде омаловажавано. Това в някаква степен, дами и господа народни представители, е покушение срещу демокрацията и срещу всеки един от българските граждани. И ние – Парламентарната група на Коалиция за България и Българската социалистическа партия, категорично го осъждаме и отхвърляме. Дълго разпалваната омраза, дами и господа народни представители, агресията срещу политическия опонент и враждебността дадоха своите уродливи последици. И срещу тях всички ние трябва да се изправяме непоколебимо и решително. Силно се надявам, че и това е второто нещо, което ще осъзнаем като поука от случилото се в събота. Политическите спекулации са абсолютно недопустими. За щастие реакциите на осъждане и на отхвърляне бяха и първоначалните реакции на основните политически партии. Но тук веднага ще добавя – за съжаление след това с изумление наблюдаваме опити този тежък инцидент да бъде омаловажаван, да бъде иронизиран и дори да се появяват опити за злорадство. Или нещо друго – този тежък инцидент да бъде коментиран мимоходом в контекста на сцените на насилие след обезвреждане на нападателя. Да, тези сцени са отвратителни. Саморазправата е недопустима, но отхвърляйки това насилие, нека да не подменяме тезата. И нека да не поставяме покушението в ъгъла, забравяйки неговите опасни последици. Ние вече имахме възможност да призовем и още веднъж призоваваме компетентните държавни органи и служби да предоставят възможно най-бързо и най-пълно цялата информация за случилото се. Към това обаче ще добавя още един призив – призив да се въведе и някакъв ред при поднасянето на информацията по това несъмнено обществено значимо престъпление. Недопустимо е обективните факти да се подменят чрез внушения, поднасяни в медийното пространство от хора, нямащи нищо общо с разследването. Ние наблюдаваме информации, тези, хипотези, поднасяни например от шефа на митниците, от вездесъщия директор на Националния исторически музей, от шефа дори на Информационното обслужване. Неуместно и неприемливо е покушението да се представя като обикновена хулиганска постъпка, а нападението – като разходка в търсене на петте минути слава. Случаят, уважаеми дами и господа, безспорно е свързан и с националната сигурност и в тази връзка реакцията на Президента на страната като ръководител на Консултативния съвет по национална сигурност е оправдан. Ние сме удовлетворени от факта, че след нашето настояване тази точка се включва в дневния ред на Консултативния съвет по национална сигурност. Но, дами и господа, след като до този момент нямаме като първа крачка по отношение търсенето на отговорност оставката на шефа на НСО, силно се надявам, че това ще бъде стъпка, която ще видим на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност. Това е само първата стъпка в цялата верига на търсене на отговорност на длъжностни лица, на политици, които следва и да очертаят кръга на своята политическа отговорност, и да покажат умение да носят тази политическа отговорност. Има цяла поредица от обстоятелства и факти, които подлежат на изясняване, включително действието на гардовете на НСО, включително отсъствието на униформени полицаи, включително тяхната забавена реакция, включително, разбира се, и отговорността на министъра на вътрешните работи. Уважаеми дами и господа народни представители, ще отбележа накрая със съжаление, че днес сутринта представителите на различните политически парламентарни групи не можахме да постигнем съгласие за обща декларация на Народното събрание, осъждаща политическото покушение срещу лидера на Движението за права и свободи господин Ахмед Доган. Не можахме да излезем извън изкушението да поднесем изявление в някои случаи дори с цената на политически спекулации – едно съмнение, което се надявам да бъде опровергано в последващите изявления. Но искам да кажа, че неумението и нежеланието да се стигне до обща декларация е неприемливо. Благодаря Ви за вниманието. Други парламентарни групи, които желаят да направят изявление? Няма.

ние да кажем нашето откровено мнение по отношение на този атентат и опита на господин Местан да вади политически дивиденти от него. Господин Гумнеров, много Ви моля да спазваме Правилника за работа на Народното събрание и да работим по него. Господин Гумнеров, много Ви моля да слезете от трибуната. Господин Гумнеров, благодаря, слезте от трибуната.

От народните представители Красимир Велчев и Димитър Главчев е постъпило предложение – Проект за решение на Народното събрание за попълване състава на Комисията по външна политика и отбрана.

Изказвания? Няма. Гласуваме проекта за решение.

Постъпило е предложение от народните представители Красимир Велчев и Димитър Главчев – Проект за решение на Народното събрание за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Веселин Григоров Спиридонов за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.” Моля, гласувайте.

и водно регулиране. Проект за решение за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси. Вносители са народните представители Красимир Велчев и Димитър Главчев.

7, чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Антоний Венциславов Кръстев като член на Комисията по бюджет и финанси. 2. Избира Гинче Димитрова Караминова за член на Комисията по бюджет и финанси.” Гласуваме.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо бих искал да направя процедурно предложение за допускане в залата при обсъждането на доклада на: госпожа Теменужка Петкова – директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, и Росица Недялкова – директор на дирекция „Извънпланова инспекционна дейност” в Агенцията за държавна финансова инспекция.

Процедура – прегласуване. Уважаема госпожо председател, поканата за присъствие в залата на госпожа Петкова показва ясно какво сте решили да направите това, което правите вече четири месеца в комисията. Ще си четете поръчковите доклади и ще се опитвате да оклеветите проекта „Белене”! (Реплики от ГЕРБ.) Аз Ви предлагам, освен тези госпожи, които вече станаха нарицателно за клиентелизъм и поръчкови изпълнения в България,

Има още доста такива изпълнители, които получават пари от най-различни места. Нека и те да дойдат тук, за да бъде всичко, така да се каже, омазано от горе до долу, независимо че това няма

който беше приет от Временната комисия: „Народното събрание на Република България на свое заседание от 3 октомври 2012 г. прие Решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта „АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на месец март 2012 г. Задължение на комисията е да разкрие всички обстоятелства и факти по договарянето, документалното оформление, административното изпълнение, осигуряването на финансиране на проекта и привличането на стратегически инвеститор по проекта „АЕЦ „Белене”. Изключително високият обществен интерес по изграждането на най-големия енергиен проект в най-новата й история обуславя нуждата от запознаване с отделните решения по проекта, с действията на длъжностните лица, които са били отговорни за вземането на решения по проекта, и техните изпълнения. В тази връзка и с оглед значимостта на разглежданата тема, както и с цел повишаване на публичността и възможността на българските граждани да се запознаят в детайли с работата на комисията, с представените факти и обстоятелства се взе решение Българската национална До този момент Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта „АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на месец март 2012 г. проведе 11 заседания, на които се разгледаха около половината от постъпилите документи. Бяха анализирани основните решения и действия по проекта „АЕЦ „Белене” както по отношение спазването на действащите към дадения момент нормативни изисквания, така и на изискванията за целесъобразност и ефективно управление на средствата на едно публично дружество, собственост на държавата. В отговор на изпратените запитвания от комисията и в поставения срок се получиха осем писма със съответните приложения и документи с общ обем около 10 000 страници, свързани с проекта. Сред получените документи особен интерес предизвика разглеждането на предоставените от Агенцията за държавна финансова инспекция доклади с редица констатирани нарушения във връзка с осъществяването на проекта

На заседанието на комисията, проведено на 30 октомври 2012 г., Теменужка Петкова – директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, запозна присъстващите народни представители и гости с основните констатации в предоставените доклади, съставени при извършване на финансови инспекции на Националната електрическа компания, Българския енергиен холдинг и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. При извършената проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, по отношение на проведената през 2005 г. обществена поръчка, свързана с избора на изпълнител за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на блокове първи и втори на АЕЦ “Белене”, както и сключеното споразумение и всички допълнения към него, се направиха няколко основни констатации. На първо място, в обявената процедура по договаряне с обявление, в нарушение на разпоредбите на действащия към онзи момент Закон за обществените поръчки, не са договорени всички основни параметри на договора за инженеринг, доставка и строителство – предмет на проведената процедура по обществена поръчка. Неизяснените въпроси са свързани основно с плащането за ключови събития, с графиците за плащане и с определянето на формулата за ескалация. Посочените параметри остават недоговорени и при подписването на Споразумението от 29 ноември 2006 г. От него ясно се вижда, че към момента на подписването му преговорите между страните не са приключили и посочените по-горе основни параметри на договора подлежат на доуточняване. В споразумението се поставя допълнително и 12-месечен срок, в който да се приключат преговорите по окончателния договор за инженеринг, доставка и строителство на АЕЦ на Националната електрическа компания единодушно взема решение с Протокол № 42 от 30 октомври 2006 г., с което упълномощава главния изпълнителен директор и изпълнителния директор да сключат договор за инженеринг, доставка и строителство на АЕЦ „Белене” с класирания на първо място „Атомстройекспорт” за сумата от 3 млрд. 997 млн. 260 хил. евро. В доклада на агенцията се установява, че по смисъла на Закона за обществените поръчки и взетото решение на Съвета на директорите на Националната електрическа компания няма подписан договор за инженеринг, доставка и строителство на АЕЦ „Белене”, а на 29 ноември 2006 г. се подписва споразумение, по силата на което страните се задължават да продължат преговорите по някои недоговорени до този момент условия, сред които е формулата за ескалация на цената, която е следвало да се договори между страните до 31 май 2007 г. на базата на ЕВРОСТАТ и което да направи крайната цена на проекта определяема. Дори и след изтичане на посочените срокове, няма договорена формула за ескалация и цената остава неопределяема. Със споразумението се възлагат предварително част от дейностите по проекта на стойност

По повод посоченото народният представител Иван Иванов изрази съгласие с констатациите за извършените нарушения и заяви, че поемането на това задължение и изплащането по споразумението на средства за предварителни дейности, без да е сключен окончателен договор, са нарушение на процедурата по Закона за обществените поръчки. Народният представител Марио Тагарински зададе уточняващи въпроси за формулата за ескалация, дали тя е била заложена при определяне на изискванията за обществената поръчка и дали е окончателно договорена. В отговор госпожа Петкова изтъкна, че тази формула е била заложена в обществената поръчка и не е окончателно договорена. В последващи заседания народният представител Петър Димитров посочи, че ако са били финално договорени всички клаузи на договора при подписване на споразумението, то привличането на стратегически инвеститор би било силно затруднено и ангажиментът би се поел изцяло от НЕК, както и че това е еволюционен проект, което предполага постоянното му развитие. В отговор представителите на Агенцията за държавна финансова инспекция изразиха становище, че ядрените съоръжения не попадат в изключенията на закона, като посочиха и конкретна аргументация за това. Народният представител Иван Иванов изрази съгласие с представените от АДФИ констатации, а народният представител Станислав Иванов подкрепи становището, че без договор за инженеринг, доставка и строителство са възлагани отделни части от поръчката в нарушение на закона и проведената процедура. На следващо място, клауза от споразумението предвижда възможност възложителят във всеки един момент да прекрати преговорите с „Атомстройекспорт” и да пристъпи към преговори с втория в класирането, което е още един сериозен порок в областта на обществените поръчки. Законът позволява това да се случи единствено и само при отказ на класирания на първо място изпълнител да подпише договора за обществена поръчка. На заседанието от 10 януари 2013 г. се посочи и конкретният текст от споразумението, който предоставя на НЕК тази възможност. Сериозен акцент в споменатия по-горе доклад се поставя върху подписването на Допълнение № 3 към споразумението от 2006 г. през месец юни 2008 г., с което НЕК възлага на „Атомстройекспорт” да извърши дейности по разрушаване и демонтиране на съществуващите сгради и конструкции, намиращи се на територията на АЕЦ “Белене”, които не могат да се интегрират в проекта. Категорично е установено, че въпреки наличието на всички необходими предпоставки за провеждането на обществена поръчка за дейностите по Допълнение № 3 към Споразумението, в нарушение на закона такава не е проведена, а главният изпълнителен директор и изпълнителният директор са подписали договор с „Атомстройекспорт”. Народните представители Румен Овчаров и Петър Димитров попитаха от кого се поема риска от некачествено изпълнение и закъснение в графиците при провеждането на обществена поръчка за избор на изпълнител за дейностите по разрушаването, ако освен „Атомстройекспорт” друг извърши това. Те допълниха, че само главният изпълнител може да направи оценка на подлежащите на премахване сгради и конструкции. В отговор на поставените въпроси, госпожа Петкова заяви, че законът императивно посочва определени предпоставки за провеждането на такава процедура, които в случая са налице. Господата Любомир Велков и Мадрик Папазян представиха становище, че достъпът до площадката е ограничен по силата на сключеното през 2006 г. споразумение и че в него е предвидено тези дейности да се извършат от и под контрола на „Атомстройекспорт”, но цената им се определя и заплаща поотделно. Народният представител Диан Червенкондев изрази становище, че с тази клауза цената на договора се увеличава и излиза извън предоставения мандат за действия от Съвета на директорите на НЕК съгласно решение на съвета на директорите, прието с Протокол № 42 от 30 октомври 2006 г. Със сумата на Допълнение № 3 се надхвърля одобрената цена от 3 от 3 997 260 000 евро със сумата от 109 004 179 евро. Народният представител Иван Иванов изрази становище, че преговори по цената на допълнението не са провеждани и че предложената цена е била приета, без да се направи опит за нейното намаляване. Друг от представените доклади обобщава резултатите от финансова инспекция, която е извършена в НЕК със задача да провери как са отчетени приходите от продажбата на оборудването, което няма да бъде интегрирано в проекта АЕЦ “Белене”. В споразумение от 29 ноември 2006 г. страните са се договорили, че оборудването, което няма да бъде интегрирано в проекта „АЕЦ “Белене”, ще бъде изкупено от „Атомстройекспорт” и че това изкупуване ще бъде обект на отделни преговори. При провеждане на подобни преговори Правилникът за реда за упражняване правата на собственост на държавата в капитала на търговските дружества с държавно участие в капитала императивно задължава началната цена на преговорите да бъде определена в оценка на лицензиран оценител. В доклада се констатира, че оценка от лицензиран оценител не е получена. Налична е само оценка от архитект-инженера Уорли Парсънс, която определя пазарната цена на оборудването в размер на 295 млн. евро, като отчита и фактора, че то е произведено преди и съхранявано в рамките на 20 години. За определяне на цената на оборудването консултантът е посочил, че е използвал информация от: собствената си база данни, в резултат на натрупан опит; от оферти за различни подобни системи

разработени от лицензиран оценител по машини и инсталации през 2004 г.“ Не се установяват никакви доказателства, които да потвърждават провеждането на преговори между страните, и не е обоснована по никакъв начин по-късно посочената в договора цена за оборудването от 205 млн. евро, с 90 млн. евро по-ниска от определената от архитект- инженера по проекта. Като следващо сериозно нарушение се констатира, че изпълнителните директори на Националната електрическа компания са подписали рамков договор за продажба на неподлежащото на интеграция оборудване на 28 ноември 2007 г. с „Атомстройекспорт”, както и Допълнение № 1 към него от 12 декември 2007 г., без да са имали изискваното към този момент законово разрешение от принципала – министъра на енергетиката. В подписания на 28 ноември 2007 г. Рамков договор ясно е посочена датата на подписването му, а Допълнение № 1 към него безспорно потвърждава датата на договора – 28 ноември 2007 г. Разрешение от принципала за подписването се получава едва на 13 декември 2007 г. с Протокол РД-21-531/13

и на решение на принципала по протокол РД-21-531/13 декември 2007 г., с което се определя намаляване на цената на оборудването с документираните разходи по обследване, ремонт и други разходи, както и на т. 2 от същия протокол, с което се задължава сделката да се извърши при пълна защита на интересите на дружеството. До момента на приключване на проверката изплатените суми за разходи не са били документирани и доказани, а продажната цена е намалена необосновано със суми в размер на близо 77 млн. евро, определени в нарушение на поставените предварително изисквания с подписването на всяко отделно допълнение. Впоследствие и в хода на проверката в официално писмо от „Атомстройекспорт” се казва, че тези суми не са окончателни и могат да се предявят допълнителни документи за извършени от „Атомстройекспорт” разходи, които съгласно подписаното рамково споразумение са изцяло за сметка на

за транспортно застраховане – общо 329 745 евро; товарене, транспортиране на оборудването и техническа документация до получателя им и разтоварване – общо 11 767 468 евро;

цялото оборудване от площадка „Белене”, което няма да бъде интегрирано в проекта съгласно изготвен опис от съвместен оценъчен комитет. оборудване на стойност 40 215 000 евро не е изнесено от площадката на централата и не е изплатено от купувача, което е в противоречие с поетите задължения. В дискусията народните представители Диан Червенкондев, Иван Иванов, Станислав Иванов изразиха съгласие с посочените констатации от АДФИ. Народният представител Диан Червенкондев отхвърли тезата на господин Папазян и заявените позиции на господин Овчаров и господин Петър Димитров, че освен на „Атомстройекспорт” е нямало на кого да бъде продадено това оборудване. Председателят на комисията Диан Червенкондев представи на вниманието на комисията официално писмо Искането на българската електроцентрала е заявено преди сключването на рамковия договор с „Атомстройекспорт”. В отговор господин Папазян заяви, че вече е било договорено то да бъде продадено на „Атомстройекспорт”. На въпроса на народния представител Станислав Иванов защо не е поискано разрешение за продажба преди подписването на договора и след като оценъчният комитет е приключил работата си, се отговори, че тогава договорът е бил парафиран, а е подписан на по-късна дата. Народният представител Петър Димитров попита за колко е закупено продаденото оборудване, а народният представител Румен Овчаров изтъкна аргументи за разликата в началната цена при преговорите, като посочи че първоначално руската страна е предложила сума от 60 милиона евро срещу исканите от българската – 295 милиона евро. Народният представител Диан Червенкондев изтъкна, че въпреки изричната договореност между страните, част от оборудването все още не е взето и платено от руската страна. Господин Станислав Иванов попита дали оборудването е било оценено по отделни позиции, или в цялост. В отговор госпожа Петкова потвърди, че отделни цени на оборудването не са договорени при подписване на Рамковия договор за продажбата му. След 9 септември 2011 г. са предприети действия от новото ръководство на Националната електрическа компания, с които се оспорва размерът на недокументираните разходи и се пристъпва към принудително изпълнение на неизпълнените задължения от страна на „Атомстройекспорт”. В останалите два доклада се представят констатации за нецелево разходване на част от целево предоставените от бюджета на Република България 300 млн. лева за покриване на вноската в уставния капитал

изпълняващи длъжността по време на предоставянето на посочените 300 млн. лева, че с изплащането на такава сума на „Атомстройекспорт” е изпълнена целта, за която са предоставени, противоречи на докладна записка от господин Л. Велков до министъра на икономиката и енергетиката

по 150 000 000 евро в новорегистрираното дружество Енергийна Компания „Белене”. Такава нова, юридически самостоятелна проектна компания за осъществяване на проекта „АЕЦ „Белене” не е създадена”. В дискусията по посочената констатация взе участие народният представител Петър Димитров, който изрази становище, че предоставената сума е преведена в цялост на „Атомстройекспорт”, с което е изпълнено и предназначението на отпуснатите средства. Народният представител Иван Иванов изрази съгласие с представените представените нарушения и с факта, че сумите не са изразходвани по предназначение. Народният представител Диан Червенкондев допълни, че от предоставените средства не е следвало да се изплащат текущи задължения на компанията и че сумите са изразходвани, без да е създадено съвместно дружество, което потвърждава констатираните нарушения. На следващите заседания на комисията бяха поканени Любомир Велков и Мадрик Папазян

Относно направената констатация, че в нарушение на закона не са договорени всички основни параметри в споразумението, бившите ръководители на Националната електрическа компания изразиха тяхно собствено тълкуване на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите във връзка със Закона за обществените поръчки, като застъпиха тезата, че целта на поръчката е да се постигне съглашение между страните и в този смисъл е изпълнен Законът за задълженията и договорите. Бившите ръководители на представиха също своето виждане, че основните клаузи на споразумението са окончателно договорени, които тези не бяха приети с консенсус от народните представители, членове на комисията, тъй като не бяха представени ясни доказателства в подкрепа на изразените становища. Нещо повече, при разглеждането на Споразумението от 29 ноември 2006 г. членовете на комисията констатираха редица основни задължения в него, които подлежат на допълнително доуточняване по силата на самото споразумение. При разглеждане на споразумението се потвърди и констатацията, че то предоставя възможност преговорите да бъдат прекратени и да се пристъпи към преговори с класирания на второ място участник. Относно подписването на Допълнение № 3 от 10 юни 2008 г. и констатираното нарушение на Закона за обществени поръчки с непровеждането на процедура по него

Това твърдение не получи аргументирано обяснение и не бе прието с консенсус от народните представители, тъй като не се представиха аргументи, доказващи спазването на изискванията на закона. Във връзка с подписването на Рамковия договор за продажба на наличното и неподлежащо на интеграция оборудване и необосноваността на цената, бившите ръководители на НЕК дадоха обяснението, че това е така, защото по тяхна информация няма лицензиран оценител в България, който да предостави подобна оценка. Въпросните лица обаче не представиха доказателства, че са направили какъвто и да е опит за търсене на лицензирани оценители на национално и на международно ниво на консултантските услуги, с оглед зашита на националните интереси. Като допълнителен аргумент относно констатациите за получените суми от страна на купувача, договорената цена и оправдаващ разликата между нея и оценката на архитект-инженера, бившите ръководители на НЕК цитираха балансовата стойност на това оборудване като драстично по-ниска от реално получените суми. Това също не бе прието за причина, обосноваваща цената, посочена в сключения рамков договор за продажба на оборудването. Като допълнително обяснение на констатацията, че изпълнителните директори са подписали Рамков договор от 28 ноември 2007 г., без да са имали разрешение от принципала, се изрази становище, че подписите са положени фактически след 13 декември 2007 г., когато е получено разрешението. Това твърдение не беше потвърдено при прегледа на подписаните документи и не бе доказано обективно. При разглеждане на посочения документ не бяха открити факти в подкрепа на това обяснение, тъй като подписаното на 12 декември 2007 г. Допълнение № 1 към посочения договор също предхожда официалното разрешение на принципала, което е дадено на 13 декември 2007 г. и изрично потвърждава датата на сключване на Рамковото споразумение за продажба на наличното, неподлежащо на интеграция оборудване от 28 ноември 2007 г. Отделно бяха изразени и становища, че едно ядрено съоръжение не е стандартна доставка на стоки и услуги, а е уникален проект за определена площадка, което до момента няма аналог в страната, което прави рамките на Закона за обществени поръчки тесни, и че договорите са сключени по ФИДИК, което води до разминаване със закона. Многократното споменаване на отношенията между НЕК – ЕАД и стратегическия инвеститор по проекта RWE „Пауър” в заседания на комисията и значимостта на събитията по избора, преговорите, съвместните действия и отказа от страна на инвеститора за участие фокусираха интереса на членовете на комисията върху разглеждане и обсъждане на получените документи, отразяващи отношенията на НЕК и инвеститора. На закрито заседание, проведено на 10 януари 2013 г., бяха разгледани постъпилите документи, отразяващи развитието на отношенията между RWE и НЕК. При разглеждане на процедурата по избор на стратегически инвеститор и избора на RWE за такъв, интерес за членовете на комисията породи протокола на Съвета на директорите на НЕК под № 31 от 29 септември 2008 г. и доклада към него. В края на доклада се представят в сравнителна таблица основните изисквания на кандидатите за партньори по проекта, като се представя и оценка на предложенията Още тук е отразено изискването на РВЕ всяко действие по проекта да се извършва съвместно от страните от датата на влизане в сила на споразумението между тях. Като друго изискване RWE заявява, че не приема удължаване на работите по предварителното споразумение за ИДС като възможна опция, в случай че не се достигне до финансово приключване преди завършване на работите по предварителното споразумение за изграждане, доставка и строителство. Впоследствие на 8 декември 2008 г. в докладна записка от Любомир Велков до Петър Димитров с вх. № 04-07-404 от 8 декември 2008 г. главният изпълнителен директор на НЕК информира министър Димитров за развитието на отношенията с RWE и постигнатите договорености. Като основен момент се очертава изискването от стратегическия партньор да има изрична клауза в бъдещото споразумение между тях, която му предоставя възможност да излезе от проекта във всеки един момент до финансовото му приключване. Изискването за подобна клауза обосновава с неприемане на условията, договорени за Допълнение № 5, което въпреки несъгласието и поставените условия от RWE е подписано на 5 ноември 2008 г. към Споразумението от 29 ноември 2006 г., както и поради факта, че иска окончателното инвестиционно решение да се вземе след уточняване на всички клаузи и подписването на договор за инженеринг, доставка и строителство на АЕЦ „Белене“ и окончателното структуриране на финансирането на проекта. Допълнително поставено условие е и че при учредяване на съвместно дружество РВЕ ще покрие само акционерния си капитал в размер до 10 млн. евро. Вследствие на така поставените условия се коментира, че всички плащания по проекта следва да се поемат от Националната електрическа компания, в разрез с предварителните предвиждания разходите да се поделят по 150 млн. евро от Националната електрическа компания и РВЕ, като делът на НЕК е следвало да се обезпечи чрез увеличаване на капитала във връзка с решението на Министерския съвет. В комисията се отбеляза фактът, че въпреки изразеното още в преговорния процес несъгласие от РВЕ да не се предприемат действия по удължаване на сроковете и работите по Споразумението от 29 ноември 2006 г., още преди 29 септември 2008 г. - на 5 ноември 2008 г. е подписано Допълнение № 5 за поръчка на оборудване с дълъг срок на изработка, което обуславя и несъгласието с договореностите в него от страна на РВЕ. Поетите от Националната електрическа компания ангажименти по Споразумение № 5, в разрез на договорените условия с RWE, е за сумата от 230 млн. 575 хил. 411 евро, в плащането на които немският концерн категорично отказва да участва. На 19 декември 2008 г. е подписано споразумение за създаване на съвместно дружество между RWE „Пауър” и НЕК – ЕАД. Още в първоначалната процедура за избор на стратегически инвеститор от 2008 г. и при подписването на самото споразумение са предвидени редица събития и срокове при неспазването на които се позволява на стратегическия инвеститор да прекрати изцяло, без неустойки и допълнителни ангажименти участието си в Проекта АЕЦ „Белене”. Предвижда се възможност за изход, ако до 31 юли 2009 г. не се осигури структуриране на финансирането на проекта и ако договорът за инженеринг, доставка и строителство с „Атомстройекспорт” за проекта „АЕЦ „Белене” не се подпише до 30 септември 2009 г. както и редица други условия. В развитие на отношенията с писмо от 25 март 2009 г. от РВЕ до НЕК с вх. № 99-00-225 от 25 март 2009 г. се изразяват притеснения от страна на стратегическия инвеститор за липсата на съвместен фокус към успеха RWE подчертава, че частта на НЕК ще бъде около 5 милиарда евро, като настоява в най-кратки срокове Националната електрическа компания да покаже готовност да осигури своя дял от финансирането. Същевременно има и много малък напредък по поставените задачи във връзка с подписването на договора за инженеринг, доставка и строителство с „Атомстройекспорт”. Като допълнение се изразява становище, че се водят преговори с „Атомстройекспорт” без участието на стратегическия инвеститор, което е нарушение по споразумението между В следващо свое писмо от 23 март 2009 г. РВЕ се противопоставя категорично на подписването на допълнения 6

излага становище, че обхвата на работата и бюджета по проекта за 2009/2010 г. трябва да бъде по-малък от 212 млн. евро. Със същото писмо RWE информира, че съгласно договора ще даде гратисен период на НЕК за постигане на общ финансов подход до 30 септември 2009 г., тъй като на 31 юли 2009 г. изтича срокът за постигане на това условие по договора и това се явява предпоставка за излизане на RWE от проекта. Изключително важно е до тази дата да се влезе в тристранни преговори с „Атомстройекспорт” във връзка с ключови за финализирането на Договора за доставка и строителство в следните аспекти: разпределение на риска, окончателно договаряне на формулата за ескалация, времеви графици, както и условия и графици на плащанията. На 13 юли 2009 г. в свое писмо с вх. № в НЕК 99 458/15.07.2009 г. РВЕ информира, че подходът за съвместно финансиране, предвиден в споразумението с НЕК, не може да бъде изпълнен при текущата финансова ситуация, ограниченото банково финансиране, възможността за привличане на не повече от 5 млрд. евро външно финансиране за проекта, което зависи от външни кредити от Франция и Германия, зависещи от потвърждаване на споразуменията за подизпълнение с „Атомстройекспорт”, както и предоставяне на гаранции за сумите по кредитите и гаранции за завършване на проекта. Ясно се изтъква, че общият обем на разходите по проекта ще бъдат над 10 млрд. евро, а делът на НЕК за 51% дял от общата компания ще бъде около 5,4 млрд. евро, от които компанията следва да финансира със собствени средства не по-малко от 2,8 млрд. евро. Тук РВЕ официално предоставя на НЕК гратисен период за изпълнение на задължението за финансово приключване на проекта до 30 септември 2009 г. и и предупреждава, че при непостигане на посочените условия РВЕ ще упражни правото си на предизвестие за излизане от проекта „АЕЦ „Белене”. Във връзка с посоченото поставя и условия към НЕК да представи доказателства за възможността си да финансира дела си и график за осигуряване на необходимите средства. На 27 октомври 2009 г. с писмо, връчено чрез нотариус, Акт № 65, том VIII, регистърен номер 11782, след изтичане на предоставения от РВЕ срок дружеството прекратява договора за съвместно сътрудничество от 19 декември 2008 г. Като основание се посочва неизпълнение на Съществено условие № 2 от договора договора – постигане на споразумение за съвместен подход за финансиране на проекта, и № 6 – неподписване на договор за инженеринг, доставка и строителство с АСЕ, които представляват събития за напускане съгласно чл. 7 от Договора за съвместно сътрудничество. На същото заседание на комисията от 10 януари 2013 г. госпожа Петкова посочи конкретни текстове от подписаните между НЕК и „Атомстройекспорт” документи, ясно доказващи констатираните основни нарушения в докладите. По предложение на народния представител Иван Иванов и след проведено гласуване със седем гласа „за”, един глас „против” и без „въздържали се” се взе решение комисията да представи на Народното събрание на Република България Междинен доклад за дейността си във връзка с предстоящия на 27 януари 2013 г. национален референдум. С оглед възложената задача комисията с осем гласа „за”, три „против” и без „въздържали се” Приема Междинен доклад за дейността на комисията до 15 януари 2013 г. с приложения проект за решение. 2. Възлага на председателя на комисията да внесе приетия Междинен доклад по т. 1 с приложения проект за решение в Народното събрание

за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на месец март 2012 г. за периода на дейност на комисията до 15 януари 2013 г. Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и чл. 86 от

часа в момента, предлагам да направим почивка, след което да започнем с разискванията по доклада и проекта за решение. Обявявам почивка до 11,25